Tillagan er svohljóðandi: „Alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá 16. desember 2022 eða síðar, ef nauðsyn krefur, til 23. janúar 2023.“ Tillagan skýrir sig sjálf.

verða tekin fyrir 2. til og með 7. dagskrármálið, og má búast við einhverjum umræðum í þeim. Þegar kemur að atkvæðagreiðslum verða þingmenn látnir vita með einhverjum fyrirvara. Eins verður gefinn einhver tími fyrir þingflokksfundi þar sem óskað hefur verið eftir því.

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir hönd meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar fyrir nefndaráliti um 2. mál, frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2023. Málinu var vísað til efnahags- og viðskiptanefndar milli 2. og 3. umr. Nefndinni bárust tvö minnisblöð frá fjármála- og efnahagsráðuneyti þar sem þess er góðfúslega óskað að nefndin geri breytingar á frumvarpinu. Þær breytingar sem ráðuneytið leggur til og meiri hluti nefndarinnar gerir að sínum eru í fyrsta lagi til komnar vegna stuðnings stjórnvalda við kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. að ræða breytingar á barnabótakerfinu en meiri hlutinn leggur til að fleiri fjölskyldur njóti stuðnings og að dregið verði úr skerðingum barnabóta. Lögð er til einföldun á barnabótakerfinu sem ætlað er að auka gagnsæi þess og mæta breytingum á stöðu foreldra og ábyrgð á umönnun og uppeldi barna. Þá er í minnisblaði fjármála- og efnahagsráðuneytisins fjallað um vaxtabætur en breytingartillaga þess efnis að þær hækki um 50% var samþykkt á þingfundi í gær. Í öðru lagi er um að ræða breytingar á tekjuskatti og hámarksútsvari sveitarfélaga sem til eru komnar vegna samkomulags ríkis og sveitarfélaga um breytingu á fjármögnun lögbundinnar þjónustu við fatlað fólk. Lagt er til að hámarksútsvar sveitarfélaga, sem nú er 14,52%, verði hækkað um 0,22% samhliða lækkun tekjuskatts um samsvarandi hlutfall í öllum skattþrepum einstaklinga. Vísast að öðru leyti til ítarlegri umfjöllunar um breytingartillögur í nefndarálitinu og þeim minnisblöðum sem nefndinni bárust við umfjöllun málsins. Að framansögðu virtu leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir. Undir álit meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Ágúst Bjarni Garðarsson, Diljá Mist Einarsdóttir, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Orri Páll Jóhannsson, Jóhann Páll Jóhannsson, með fyrirvara, og Ásthildur Lóa Þórsdóttir, með fyrirvara.

Með breytingunni er lagt til að 22. gr. frumvarps til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (kaupréttur,

Mikilvægt er að ákvæðið öðlist gildi sem fyrst vegna tvíhliða skuldbindinga íslenska ríkisins við Bretland. Ákvæðið þýðir að staða Bretlands sé eins og hún var áður en ríkið gekk úr ESB.

Til upprifjunar, úr fyrri umræðum um málið, þá snýst það um að gera breytingar á lögum sem voru sett að frumkvæði núverandi hæstv. forsætisráðherra, þá menntamálaráðherra, árið 2012 og tóku breytingum sem voru mjög til bóta hér á Alþingi og úr varð prýðisgott mál sem skipti miklu við að vernda það tiltölulega litla sem við Íslendingar eigum af menningararfi í formi bygginga og raunar annarra hluta líka, báta og mannvirkja. Helsti gallinn við þetta mál á þeim áratug sem liðinn er frá því að lögin voru sett er sá að það hefur ekki alltaf verið farið nógu vel eftir þeim en það er önnur saga. Markmið laganna voru mjög jákvæð. Ég hrósaði þáverandi menningarmálaráðherra fyrir þetta á sínum tíma og hef gert alloft í millitíðinni. En nú er lagt til að gerð verði breyting á lögunum sem dregur eða mun draga töluvert úr áhrifum laganna

að færa byggingar, jafnvel fjarlægja alveg, þrátt fyrir að þær hafi átt að njóta verndar samkvæmt þessum lögum en í öllu falli þá veitti þetta yfirsýn yfir þessi mannvirki og meginreglan átti að vera sú að vernda þau. Nú er þessi breyting kynnt og rökstudd með hætti sem maður getur sýnt ákveðinn skilning, að eftir því sem tíminn líður þá verði fleiri og fleiri hús sem öðlist vernd enda fjölgaði Íslendingum töluvert fyrir 100 árum og byggingarmagn jókst.

vegar athugasemd við hvar mörkin eru dregin. Þar er miðað við að höggva á þetta, ef svo má segja, strax við næstu áramót, eða á næsta ári, þannig að byggingar byggðar eftir 1923 öðlist ekki þessa friðun eða vernd. Það skortir Það skortir rökstuðning fyrir þessu ártali, hann virðist eingöngu vera sá að þá eru liðin 100 ár frá því að byggingar byggðar 1923 voru reistar.

án þess að fórna húsum sem þessum lögum var í raun ætlað að vernda með tíð og tíma. Með því að færa viðmiðunarártalið frá árinu 1923 í 1930 náum við inn mjög merkilegu tímabili í sögu íslenskrar byggingarlistar. Árið 1930 varð grundvallarbreyting

enska orðið „internationalism“, þ.e. það var ekki lengur stíll hvers svæðis eða hvers lands sem byggt var eftir heldur alþjóðlegur stíll sem tók tók ekki mið af sögulegum aðstæðum á hverjum stað. Byggingar í þessum alþjóðlega stíl eru margar mjög merkilegar og hafa

sem er öðruvísi en annars staðar, sem til að mynda gefur miðbæ Reykjavíkur staðbundnu einkennin sín og gerir hann ólíkan öðrum bæjum eða borgum í öðrum vestrænum löndum því þetta hefur allt breyst með tímanum og nú er byggt í mjög sambærilegum stílum um allan heim. Í þessu eru mikil verðmæti, í því að við höfum þessa sérstöðu íslenskra bæja og borgarinnar hér þó að því miður hafi allt of mikið af þeirri sérstöðu horfið. Það er að mínu mati mikið tjón. Tímabilið sem þarna er undir, og þessari breytingartillögu er ætlað að laga, árabilið 1923–1930, var gullöld þess byggingarstíls sem má hæglega færa rök fyrir að sé stærsta framlag Íslands til byggingarlistar í sögunni, það sem stundum er kallað steinsteypuklassík. Það gerðist nefnilega sá merkilegi hlutur á Íslandi að við vorum þrátt fyrir að vera fámenn þjóð á þessum tíma mjög fljót til að fara að nýta okkur kosti steinsteypunnar við að reisa byggingar. Þetta var gert á þessu tímabili með því að nýta steinsteypu til að búa til byggingar í barokkstíl, í nýklassískum stíl, í endurreisnarstíl og ekki hvað síst aðlaðandi, snotur alþýðuhús, byggð eftir mjög framsýnum hugmyndum Guðmundar Hannessonar læknis, sem markaði mikil tímamót í sögu íslenskra skipulagsmála. Á þessum tiltölulega fáu árum urðu til margar þeirra bygginga sem eru einkennandi fyrir gamla byggð á Íslandi, nýklassíkin, hvort sem það voru litlu alþýðuhúsin með krosspóstagluggunum eða stærri byggingar — það nægir að líta hér út um gluggann og líta á Hótel Borg frá 1929. Ég tel að það sé mjög mikilvægt að þetta stóra framlag Íslands til byggingarsögunnar á heimsvísu verði verndað eins og kostur er, verndað af sögulegum ástæðum en líka verndað vegna þess að þetta gefur byggðunum gildi. Ég tala nú ekki um þar sem nokkur svona hús standa saman og úr verður aðlaðandi og sterk heild. Það er tækifæri til þess að ná markmiðum laganna en vernda um leið þessa byggð og það er ekki miklu fórnað með því hvað varðar praktísk sjónarmið, ef svo má segja, því að hús byggð á þessu gullaldartímabili steinsteypuklassíkurinnar íslensku eru vel innan við 1% af húsum landsins. Ekkert annað Evrópuríki er með eins lágt hlutfall af því sem kalla má sögulega byggð, byggð frá þeim tíma þegar byggt var með stíleinkennum hvers svæðis og sögu þess svæðis og menningar þess lands. Hlutfallið er langlægst á Íslandi, mig minnir að Finnland komi þar næst. Það er í rauninni mikil synd hvað við eigum lítið af þessari sögulegu byggð og við megum illa við því að missa það sem þó er eftir. Því legg ég fram þessa litlu en þó mikilvægu breytingartillögu við frumvarpið sem þá heldur sér að öllu öðru leyti nema viðmiðunarárið, þar sem skorið verði á gildi laganna sem

verði varðveitt eins og kostur er. Eins og ég nefndi áðan, það er ekki bara spurning um menningarlegt gildi. Þetta er líka spurning um að fólk hafi aðlaðandi umhverfi, sameiginleg svæði borgarbúa eins og má segja til að mynda að miðbærinn í Reykjavík og þetta hefur líka efnahagslegt gildi. Hvert sækja til að mynda ferðamenn? Þeir sækja í söguna og það sem er einkennandi fyrir byggðina. Þessi byggingarstíll, steinsteypuklassíkin, er einkennandi fyrir byggð á Íslandi og merkilegt framlag okkar til byggingarsögu og það væri mikil synd ef við, að óþörfu, gerðum breytingar á þessum annars góðu lögum sem kæmu í veg fyrir að við verndum það sem við eigum eftir af þessu.

Sú breyting sem lögð er til í frumvarpinu er óveruleg í árum talið á viðburðaríkum uppbyggingartímum í sögu Íslands og lagt er til að í stað ársins 1930 verði miðað við árið 1940. Breyting frá núgildandi lögum nemur því 15 árum. Árin 1925–1940 voru umbrotatímar í íslensku þjóðfélagi og ollu því m.a. atburðir utan landsteinanna, svo sem kreppan mikla og aðdragandi síðari heimsstyrjaldarinnar. Allt hafði þetta í för með sér miklar samfélagsbreytingar og áhrif á húsagerð á Íslandi.

og minjum, menningarverðmætum. En ég kem hingað upp sérstaklega til þess að

og ég veit að við getum gert betur eftir áramót og við munum gera það. Það skriplar oft á skötu og við erum að pikka og pota hvert í annað en það var samt svona hrekkjabragð að setja allan þingflokkinn á mælendaskrá og athuga hvort við fengjum ekki almennileg viðbrögð hérna frammi vegna þess að við erum orðin

Við meðferð málsins barst ábending varðandi afmörkun kæruheimildar,

Sú tillaga var dregin til baka og nú legg ég hér fram í mínu nafni breytingu þess efnis að kærufresturinn verði þrír mánuðir og byggist sú tillaga um þriggja mánaða frest á meginreglu stjórnsýslulaga um kærufresti. Að lokum vil ég geta þess, sem þó hefur komið ítrekað fram í umræðunni um málið, að hér er um að ræða fyrsta skref í endurskoðun húsaleigulaga á kjörtímabilinu með það fyrir augum að bæta húsnæðisöryggi og réttarstöðu leigjenda með traustri lagaumgjörð. Það kann að vera að fleiri atriði varðandi kærufrestinn þarfnist betri afmörkunar og þá mikilvægt að það komi fram í þeirri vinnu sem nú stendur yfir

Frú forseti. Það er ánægjulegt að meiri hlutinn hafi fallið frá fyrri tillögu um að hafa kærufrestinn einungis einn mánuð, enda er hér verið að tala um hóp af fólki og heimild til kæru fyrir hóp af fólki sem alla jafna er í nokkuð viðkvæmri stöðu, bæði vegna efnahagsstöðu sinnar, mögulega tungumálakunnáttu og annarra atriða sem kunna að hafa áhrif á möguleika þess á að kynna sér réttarstöðu sína á svo skömmum tíma eins og áður var ákveðið. Ég kem hingað hins vegar til að lýsa yfir vonbrigðum með það að meiri hlutinn hafi í raun ákveðið að gjörbylta markmiðum frumvarpsins með því að fella út skráningarskyldu ríflega helmings leigusamninga eins og ætlunin var að gera. Ég vek athygli á að frumvarpið er lagt fram núna í þriðja sinn eftir gríðarlega mikið samráð. Fyrst var var settur af stað hópur sem vann 2018–2019 að tillögum. Eftir það var sett af stað nefnd sem er að fara yfir heildarendurskoðun á húsaleigulögunum. Allt er þetta í samráði við hagsmunaaðila á markaði, við vinnumarkaðinn og fleiri, Öryrkjabandalagið og fleiri lykilþátttakendur á markaðnum, og núna á síðustu stundu í gærkvöldi komu breytingartillögur frá meiri hlutanum sem ekki var hægt að bera undir þá aðila sem voru

sem meiri hlutinn lagði til væri eins og blaut tuska í andlit þeirra af því að þetta gjörbylti og gjörbreytti eðli málsins, eðli frumvarpsins, af því að það væri verið að hafa þarna áhrif á töluverðan hluta samninga. Er það miður að meiri hlutinn skuli fara þessa leið, að Sjálfstæðisflokkurinn skuli hafa svo mikil völd

Virðulegi forseti. Ég kem hingað upp sem formaður efnahags- og viðskiptanefndar með breytingartillögu við frumvarp til laga um breytingu á lögum um úrvinnslugjald (hringrásarhagkerfi, umbúðatafla, reiknireglur, viðaukar). Með breytingunni er lagt til að í stað þess að lagt verði úrvinnslugjald á hvert kílógramm tiltekinna rafhlaða og rafgeyma, sem kveðið er á um í viðauka XI við lög um úrvinnslugjald, verði fast gjald lagt á tollskrárnúmerin. Um er að ræða breytingar á álagningu vegna tíu tollskrárnúmera í frumvarpinu en til einföldunar er lagt til að viðaukinn verði tekinn upp í heild sinni. Að óbreyttu þyrfti að skrá tvö númer í lítrasvæði á tollskýrslu þar sem eingöngu er hægt að skrá eitt. Breytingartillagan er unnin í samráði við umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti og Úrvinnslusjóð.